Utvrđujem da je većinom glasova, 95 za i 3 protiv donijet zaključak kako ga je preložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova, 99 za, 3 protiv donijet zaključak kako ga je preložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova, 97 za, 1 suzdržan i 3 protiv donijet zaključak kako ga je preložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova, 97 za, 1 suzdržan i 3 protiv donijet zaključak kako ga je preložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova, 95 za i 3 protiv donijet zaključak kako ga je preložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova, 95 za i 3 protiv donijet zaključak kako ga je preložilo matično saborsko radno tijelo.

Utvrđujem da je većinom glasova, 95 za i 3 protiv donijet zaključak kako ga je preložilo matično saborsko radno tijelo.

Idemo još imamo nekoliko točaka pa idemo pod: a) Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2018. g. a) Izvještaj radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Erste d.o.o., društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2018. g. a) Izvještaj radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2018. g. Izvještaj radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za d.d. za 2018. g. O ovoj točki dnevnog reda glasovat ćemo sukladno čl. 44. st. 4. Poslovnika HS-a sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak. prihvaća se izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2018. g. Molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova, 98 za, jedan suzdržan i 2 protiv donijet zaključak kako ga je preložilo matično saborsko radno tijelo. b) sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak, prihvaća se Izvještaj radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Erste d.o.o., društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2018. g., molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova, 99 za, 3 protiv donijet zaključak kako ga je preložilo matično saborsko radno tijelo. c) sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak, prihvaća se Izvještaj radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za 2018. g., molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova, 97 za, 1 suzdržan i 3 protiv donijet zaključak kako ga je preložilo matično saborsko radno tijelo. d) sukladno prijedlogu matičnog radnog tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak, prihvaća se Izvještaj radu obveznih mirovinskih fondova kojima upravlja Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima za d.d. za 2018. g., molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova, 95 za i 3 protiv donijet zaključak kako ga je preložilo matično saborsko radno tijelo.